prijedlog Zakona o faktoringu, drugo čitanje, P.Z. br. 621. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Također će nam prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra financija Igor Rađenović. Izvolite. Zahvaljujem još jednom gospođo potpredsjednice. Evo sad će bit puno lakše, led sam probio. Ovo je već drugi zakon. Radi se o drugom čitanju, pa evo dozvolite uvodno nekoliko minuta ipak da kažem da u Hrvatskoj do sada nije postojao i vi to znate, nije postojao zakon koji to, koji dakle ovu djelatnost regulira. Da je zaključkom Hrvatskog sabora, dakle sa 3. sjednice ove godine zapravo zadužio Vladu da donese ovakav zakon, da je Ministarstvo financija uz tehničku pomoć EBRD-a osnovalo radnu skupinu i u uz pomoć njihovih konzultanata upravo izradila, dakle Nacrt prijedloga zakona. Da je prvo čitanje provedeno u travnju ove godine, da ga je Sabor, dakle prihvatio većinom glasova i da su,

Da li je potrebno, planirao sam uvodno da možda nešto više kažem o faktoringu. Ali evo nekoliko o faktoringu trenutno u Hrvatskoj. Možda evo samo skratit ću najvažniji niz podataka, da je dakle na dan 31. ožujka trenutno u Hrvatskoj aktivno 15 faktoring društava. Da je tih 15 faktoring društava ostvarilo 17,3 milijarde kuna prometa 9,6% više nego u dvanestoj, da je to relativno malo u odnosu na neke druge zemlje ali dobro. Da je neto dobit djelatnosti iznosila 178 milijuna kuna i da faktoring društva, dakle u ožujku su imali aktivu oko 8,6 milijardi kuna. Evo ugrubo, čisto da dobijemo slike o tome kako govorimo. Kažem djelatnost faktoringa u nekim drugim zemljama je puno veća. U Belgiji ako se ne varam, dakle ovo je oko 2 milijarde eura, u Belgiji je oko 40 milijardi, u Grčkoj 15 milijardi čisto radi usporedbe. No, koje su to razlike između prvoga i drugoga čitanja kojega vam dakle danas u ime predlagateljice Vlade Republike Hrvatske prenosim. Određene nomotehničke primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora su prihvaćene i ugrađene u tekst. O tome ste dobili informaciju na klupe. Također prihvaćene su i primjedbe Odbora za financije i državni proračun tako da su članci u kojima su uređena pitanja faktoring posla uređena na daleko jasniji i razumljiviji način. Najznačajnija primjedba ili primjedba o kojoj se možda ponajviše govorilo to je oko samog imena i naziva zakona. Prijedlog je bio, da dakle se ovaj zakon ne zove Zakon o otkupu potraživanja pa crtica Mi smo se ipak odlučili da dakle ne mijenjamo ime ovome zakonu, da budući je otkup potraživanja širi pojam, dakle i sadržajno širi pojam od pojma faktoring što otkup potraživanja u tom smislu bi dakle obuhvaćao otkupe svih vrsta tražbina i dospjelih i nedospjelih tražbina. Ovdje se radi, dakle u pravilu o nedospjelima, a faktoring dakle predstavlja financijsku instituciju koja govori isključivo o nedospjelim tražbinama proizašlih iz osnove isporuke dobara ili pružanja usluga. Manje-više kažem sad smo i na zajedničkom tržištu. U svim zemljama se barem koliko je meni poznato permutacije tog imena se provode na jednak način, prema tome prilagodljivo i usporedivo, dakle na zajedničkom tržištu Europske unije. Ono što jesmo promijenili, jesmo promijenili to slovo u faktoringu. Dakle, dobili smo hrvatsku inačicu, nemamo više factoring factoring nego je dakle faktoring i to je dakle izmjena koja je u tom pogledu napravljena. Kao što rekoh prihvaćen je čitav niz primjedaba, odredbe članaka 4. do 6. su propisane puno preciznije. Pojam faktor zamijenjen je koji je bio nejasan i to je evo da se nadovežem na prethodnu točku bio prigovor, zapravo prijedlog u raspravi na prvom čitanju od kolege Marića koji smo prihvatili da se pojam faktor, dakle zamijeni sa pružateljem usluga faktoringa, da se u članku 6. odredba stavka 2. o obavljanju poslovne djelatnosti na kontinuiranoj osnovi dorađena i premještena u članak 21. gdje tamo logično i pripada, te da je pojam predmet faktoringa iz članka 5. premješten u članak 2. a gdje su definirani pojmovi ovoga zakona. Dakle, na sami početak. Nije moja zasluga. Napravili su to kolege i bez prijedloga, dakle bez mog prelaska prije, prije nego što sam prešao tako da ovaj dio prijedloga Sabora su uvažili i vjerujem da ćemo tako nastaviti i u buduće. Ono što nije prihvaćeno, a što sam govorio i u razdoblju, a o čemu je također bilo puno riječi u prvom čitanju to je ovaj dobar ugled o čemu sam upravo sad govorio, dakle u replikama. Na isti način je propis dobrog ugleda da smo mi ovdje donijeli u zakonima o kreditnim institucijama Zakon o leasingu. U Zakonu o leasingu HANFA je dakle propisala taj pravilnik i kažem pozivam i sve nas zajedno da vidimo da li je to dobro ili nije. Zaključno, usluge faktoringa dakle nisu regulirane na razini EU, pa se faktoring kao takav se spominje u nekoliko direktiva, ali kažem tržište faktoringa, važno tržište faktoringa osobito za male i srednje poduzetnike mislim da je dobro da se sa te strane razvija i donese zakon koji će daleko bolje regulirati to tržište. Dakle, faktoring transakcijama znate da se poboljšava likvidnost poslovanja, a onda to dakako može pozitivno utjecati na rentabilnost i kreditnu sposobnost osobito malih i srednjih poduzeća. Dakle, ne radi se o otkupu nekih teško teško otkupljivih potraživanja, ne radi se o potraživanjima koja su davno dospjela, o nekim drugim metodama, batinašima. Eto, pripremajući za ovu raspravu vidio sam i takve rasprave u prvom čitanju. Dakako da se ne radio o tome, radi se o financijskom instrumentu koji pomaže da prije nego što ste ugovorili dođete do određenog daha i da financijski osobito mali i srednji dakle lakše dođu do svog novca, ubrzaju svoj novčani ubrzaju svoj novčani tijek, a time dakako i bolje posluju. Stoga mi u Vladi očekujemo da će izmjene i dopune ovog zakona pridonijeti pozitivnom učinku na financijske subjekte i cjelokupno gospodarstvo, da će se dakle podići pravna sigurnost o faktoring transakcijama da će se bolje regulirati ovo dosad neregulirano područje te uspostaviti i kvalitetan i primjeren nadzor. Dame i gospodo zastupnici očekujem da ćete i ovaj zakon prihvatiti. Hvala vam lijepa.

Faktoring ne znači ništa. To nije engleska riječ, a na hrvatskom to ne znači ništa. I tko je nama dao pravo da mi napišemo faktoring? Jer to ovako kako je napisano ne znači ništa. A faktoring kako je bilo napisano factoring to točno znači na engleskom i ima svoj prijevod. Prema tome, ne možemo mi zbog toga što se nekome nešto ne sviđa raditi bedastoće. Jer oprostite, riječ faktoring ovako kako je napisano u prijedlogu zakona na hrvatskom ne znači ništa, na engleskom ne znači ništa. Vuka nećemo u hrvatske zakone uz puno poštovanje njegovom doprinosu opismenjivanja srpskog naroda ali po Vuku nećemo pisati u Hrvatskom saboru. kažem uz puno poštovanje prema svima, ali nemojmo raditi cirkus od države, nemojmo raditi cirkus od ovoga Visokog doma jer ova riječ kao što je napisano u zakonu ne znači ništa. Jer ako je Jer ako je izvorno bilo onda ste mogli ostaviti da je ovo Zakon o dospjelim, nedospjelim potraživanjima međutim ovako iskreno govoreći mene čudi i Vladin Ured za zakonodavstvo a čude me i hrvatski jezikoslovci koji naprosto nisu reagirali na ovo. naprosto smo tražili kompromis između onoga što je izrečeno u raspravi. Kažem pripremajući se za ovu raspravu dobar dio smo nažalost potrošili u tome da li da, da li ne faktoring a onda i ta od strane više zastupnika rečena ako i jest faktoring onda to ne može biti bez

Upravo to, čita se jednako ali mislim da ovaj Dom sad ne zaslužuje to. Ono što jest riječ faktoring se spominje u više zakona RH i sa te strane u nekim stoji k, u nekim stoji c, i takve isto šlampavosti smo otkrili nažalost prije i promijenit ćemo ako nismo dosad promijenit ćemo svagdje u k i svagdje će stajati k i bit će to sukladno hrvatskom pravopisu. Mislim da to nije ključno ključno za ovaj zakon i evo pozivam sve vas da se vratimo meritumu. Hvala. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava ovaj Konačni prijedlog Zakona o faktoringu. Iako nisam mislila govoreći u ime kluba SDP-a osvrnuti se i na sam naziv izgleda da je to potrebno. Pa evo ovoliko, mislim da svi toliko imamo elementarnog znanja iz hrvatskog jezika da znamo da riječi koje se ne mogu u punom smislu i u sadržaju prevesti na hrvatski jezik onda se preuzimaju onako kako se izgovaraju a ne kako se pišu iz stranog jezika. Takvih pojava, odnosno takvih riječi ima bezbroj

Ne jer mene oni ometaju, a vi ste dužni meni osigurati mir da ja mirno govorim. Tako je bar po Poslovniku pa se to svidjelo kome ili ne. Dakle, ja ću to ponoviti. To nam je u interesu, možda ćemo se susretati i sa više takvih riječi. Dakle, kada se neka riječ koja se ne može prevesti na hrvatski jezik u punini svog sadržaja bez obzira je li ona uža ili šira u smislu zakona kad pokriva to je druga stvar, onda ona se piše hrvatskim jezikom na takav način onako kako se izgovara. Takvih riječi imamo iz tehničkih nauka, puno, puno. Pa i televizija. Dakle, čitav niz stvari i otkrića dakle nisu postojala ranije, gdje mi nemamo svoju riječ, ukoliko ne možemo prevesti na hrvatski jezik ili bi pak to opisno zahtijevalo puno, puno riječi onda to se čini ovako. Mi smo to pokušavali i ta je primjedba bila dok se upravo nije došlo do toga da mi jednostavno adekvatnu riječ za ono što pokriva i sadržaj ovog zakona jednostavno nemamo. Pa ću time i početi ono što je možda i za sve čitatelje što je, nego koje su to djelatnosti faktoring društva? Dakle, što je to što sve podrazumijeva ovaj zakon? To se lijepo navodi u članku 21. u stavku 2. Međutim, ono što je najviše zabrinjavalo, ne samo naše građane, naša društva pogotovo ona i manja koja su dolazila u različite probleme, a to je bio ovaj otkup dospjelih tražbina. I zato možemo reći, konačno i ja se upravo ovdje govoreći u ime kluba SDP-a zahvaljujem Vladi na ovom prijedlogu jer je pravo čudo kako takvog jednog prijedloga, kako takav prijedlog godinama nije stizao i čiji su to bili interesi da nemamo mi ovaj prijedlog zakona gdje se manipulira novcem, gdje nije bila transparenti nadzor, gdje se moglo činiti više-manje što god se hoće. Zapanjujuće je, mnogi su ljudi ostajali bez kuća, ja ne znam da li je točno da je nekada prije nekolik godina, prije 6, 7 godina i Vlada prodavala svoja potraživanja koristeći se faktoringom koji nije uređen. Prema tome, Prema tome, evo srećom da imamo ovaj prijedlog zakona. I ja bih počela od onoga čime je u biti poštovani predstavnik Vlade gospodin Rađenović govorio, što je prihvaćeno do drugog čitanja, što nije do ovog konačnog prijedloga. I mislim da je odabrana prava mjera da se uvaži ono što je bilo opravdano i što je unaprijedilo i nomotehničku strukturu strukturu ovog prijedloga zakona, ali jednako tako i sadržajno, a pogotovo se također zahvaljujem i zbog onoga zbog čega koji prijedlozi nisu prihvaćeni, pa makar su dolazili od pojedinih odbora. Tako u pogledu tražbine i potraživanja, pa mi imao toliko problema, počesto i onda sa Ustavnim sudom u konačnici i opravdano, što govorimo neujednačenim jezikom kada se govore o zakonskim pojmovima. Prema tome, evo dobro da niste uvažili ovu primjedbu da se potraživanje, da se tražbina zamjeni riječju potraživanje jer upravo je to pojam koji još uvijek egzistira i srećom da egzistira radi čistoće vjerovničkih, dužničkih odnosa o čemu govori detaljno i Zakon o obveznim odnosima. Dakle, dobro da nismo narušili sadržajnost pa i naziv tog pojma. Ono što se i u obrazloženju navodi, htjela bih posebno istaknut dakle da je taj faktoring alternativni oblik i financiranja, ali evo i otkupa. Da on na ovakav način kada je nadgledan može biti od koristi i za obje strane, dakle i za pružatelja faktoring usluge i za davatelja, dakle za sva ona mala, srednja, pogotovo za mala srednja poduzeća koji dospiju u financijski škripac da tako kažem. I kao što je gospodine Rađenović rekao, istakao na razini EU ne postoji jedinstvena definicija faktoringa različito je on u biti, i čim ne postoji jedinstvena definicija on nije niti jedinstveno reguliran. Postoje, postoji nekoliko direktiva. Ako je, ako je ne Hrvatskoj, nego ako je Europi igdje potreban AK onda je upravo to u ovoj domeni, u ovoj domeni. I ja mislim da Hrvatska ima bez obzira na svoje ekonomske poteškoće iz kojeg mislim da se i polako nalazi puta da izađe iz toga, ima toliko i samosvjesnosti ali i opravdanja da se ova pitanja na razini Vijeća ministara izlože kao jedna od naših inicijativa. To je dobro radi više stvari. Posebno ću napomenuti kako nadzor kreditnih institucija koje obavljaju poslove faktoringa unutar svoje registrirane djelatnosti su nadležnosti Hrvatska narodne banke i ove ostale nadzor Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Sigurno je da će ovaj zakon doprinijeti i daljnjem razvoju upravo faktoring usluga koje bez obzira na opasnosti, ako nisu regulirane, ako su dobro regulirane mogu koristiti i koristiti i davateljima i primateljima ove usluge, a na kraju krajeva pomažu u gospodarstvu u cjelini. Hvala lijepa. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče sa pomoćnicom, kolegice i kolege. Dakle, dosta smo mi opširno raspravljali o ovome zakonu 4. travnja 2014. smo donijeli zaključak kojim se prihvaća prijedlog Zakon o faktoringu. Zakon, kako je uvodno rečeno nema potrebe da se ponavljam, je iznimno bitan jer dosada nije se pokrivalo sa zakonskom regulativo faktoring u onom segmentu koje je to trebala, funkciji trebala raditi HANFA, radila je Hrvatska narodna banka po svom pitanju i nadzoru bankarskog sustava, ali ovaj drugi segment koji je ostao van toga nije bio kontroliran. Čuli smo da su to milijarde koje se vrte, okreću i posebno sad ulaskom u EU i uključivanje i ravnopravnim statusom, i inozemnih faktoring agencija potrebno je napraviti jedan dobar zakon, dobar okvir koji bi se trebao primjenjivati. I naravno uvijek je to s jedne strane radi razvoja i tržišta gospodarstva i razvoja tržišta kapitala, u biti i razvoja gospodarstva, s druge strane sigurnosti da ne dođe do poremećaja jer se radi zaista o velikim iznosima, i naravno jednome lancu povezanom kad se radi o otkupu potraživanja. Ono na što bih htio dati naglasak, a to je kod ovih prijelaznih i završnih odredbi u prvom čitanju imali smo prijedlog gdje je navedeno sve od strane od strane predlagača, odnosno svi pravilnici koji bi se trebali donijeti, nekih 18, koliko vidim iz prvoga prijedloga, a sad je to navedeno člankom 16., svedeno da samo treba se ići po člancima zakona kako bi se izvuklo koji su to sve pravilnici. Smatramo da u biti iznimno je bitno da se jasno navede i puno je kvalitetnije kad postoje pravilnici koji su navedeni, koji se trebaju donijeti, da možemo pratiti da li čitljivije je, jasnije je kad piše točno koje pravilnike moramo donijeti, a ne da tražimo po člancima uzbrdo i nizbrdo što bi rekli, da pratimo da li će to HANFA jer HANFA, Hrvatski sabor je nadređen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, da li će u roku od 6 mjeseci donijeti te pravilnike. Isto tako, svima onima koji rade na hrvatskom tržištu i radit će na hrvatskom tržištu, što onim koji će se osnovati kao faktoring društvo, što oni koji će doći iz inozemstva, a posebno ona društva koja već rade ili dionička ili d.o.o. društva na hrvatskom tržištu, oni koji rade, oni se moraju uskladiti u roku od 6 mjeseci s ovim zakonom koji ćemo vjerujem donijeti. Ali isto tako u roku od 6 mjeseci se moraju donijeti novi pravilnici po ovom zakonu. I mislim da onda ova društva koja sada u ovom trenutku rade po ovome, po postojećem zakonu, ako pravilnici se donesu pri kraju godine kako ti obično biva, a oni se moraju uskladiti s ovim zakonom isto do kraja godine, onda dovodimo ta faktoring faktoring društva koja u ovom trenutku rade opet u situaciju i dodatne troškove da moraju se usklađivati i temeljem određenih pravilnika kojim ovaj zakon to radi. Znači, ne možete očekivati od nekog koji sada radi da se uskladi sa ovim zakonom ako mu pravilnik nije donesen. Oni se teško mogu sa ovim zakonom usklađivati ako nemaju pravilnike jer ako vidimo, imamo 18 pravilnika iznimno bitnih koji su potrebiti da bi se uskladilo sve skupa s ovim zakonom. Znači i ugovori i kapital faktoring društva i zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela i sadržaje programa vođenja poslova faktoring društva i uvjete kojima moraju … članovi nadzornog odbora faktoring društva. Dakle, to su sve pravilnici koji se moraju donijeti u roku od 6 mjeseci, a onaj koji sada radi mora se uskladiti s ovim zakonom, a ne može se uskladiti sa pravilnikom. Prema tome trebalo bi faktoring društvima koji u ovom trenutku rade i posluju, a i posebno oni koji će doći izvana, dati prostor bar od 3 mjeseca od donošenja svih obaveza HANFA-e da donose svoje pravilnike da se usklade s ovim zakonom jer ako HANFA ne donese jedan od ovih pravilnika, onda ni jedno društvo se ne može uskladiti s ovim takoreći takoreći pravilnikom jer će raditi po postojećim pravilnicima koji nisu u skladu s ovim zakonom. Znači, tu dolazimo u koliziju pa bih molio predlagača, a ima još dovoljno vremena, ako postoji mogućnost da se prolongira rok, neću sada pisati amandman, ali da se prolongira, može Vlada ići sa svojim amandmanom da se prolongira ili da se skrati rok HANFA-i ili da se prolongira rok postojećim društvima za usklađenje s ovim zakonom jer uskladiti se sa zakonom je zavisno od 18 pravilnika iznimno bitnih da bi oni mogli raditi i funkcionirati. Inače, isto tako još jedanput neovisno o usvojenom amandmanu, odnosno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, ne bi bilo loše da ipak u članku 116. se nabroje svi pravilnici koje HANFA može, mora, treba donijeti jer je iznimno teško i komplicirano, stalno govorimo da pojednostavljujemo zakone, ako ih pojednostavljujemo, onda ih pojednostavimo na način da točno se piše koji sve pravilnici postoje, da netko tko i uzme zakon može točno i po, naravno web stranici HANFA-e sutra tražiti na koji način radi jer ovako skačući od zakona do zakona nije jednostavno, nije prezentabilno, nije adekvatno. Ja znam da je manje, kad članak 116. je samo ovdje jedna rečenica, a u izvornom prijedlogu kad su bili navedeni svi pravilnici to je pola stranice A4, ali bolje imati pola stranice A4 gdje točno i jasno piše svima onima koji se bave faktoringom, a mislim da će i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga biti, neće joj se moći dogoditi propust pa da zaboravi kroz jedan članak jedan od ovih pravilnika koje mora donijeti. Ovo je iznimno bitan zakon, ovo je jedan od onih novih, potrebitih zakona koji jasno nisu vezani za usklađenje s EU, ali su usklađenje sa životom, sa potrebama, sa tržištem, sa razvojem gospodarstva pa kad ga već prvi put donosimo, ajmo ga pojednostavniti na način da, što kažem, dopustimo onima koji rade da imaju prostor od bar 3 mjeseca u odnosu na HANFA-u koja donosi pravilnike koji su direktno vezani za usklađenje s ovim zakonom i probajmo te sve pravilnike navesti tako da HANFA točni i jasno zna koji su to pravilnici. Klub HNS-a će podržati ovaj zakon u vjeri i nadi da ćete vi kao predlagač dati u skladu sa pravilnikom Vlade i amandmanima ipak pojednostavljenje i bolji i kvalitetniji način čitanje ovoga zakona u biti. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom cijenjene kolegice i kolege. Kad god postoji neuređeno područje na kojemu se događaju poslovni ili neki drugi događaji, njega je nužno urediti i iz toga i u prvom čitanju, sjećam se, zamjenik ministra je tada bio u klupama kada je replicirao meni i rekao da sve to što je slušao da mu se čini razumnim i racionalnim i vidim da ste ugradili sve sugestije tada iznešene, skoro sve, pa se i zahvaljujem na razumnom pristupu pri izradi zakona. Pokazuje se svaki puta koliko koristi dva čitanja. Koliko je potrebno da svaki zakon, a nema neozbiljnog zakona traži prvo i drugo čitanje, a nekada i treće ako bismo kvalitetno htjeli urediti bilo koje područje, a posebice koje je financijski osjetljivo kao što je ovo. Neću o dobrom ugledu po ovom pitanju više zakona, dovoljno sam govorio jer je sada važniji ovaj sami zakon. ali moram odgovoriti nekima na pojam faktoringa. Faktoring je ekonomski pojam. I kako je izazvao u prvom čitanju dosta oprečnih razmišljanja, napravio sam jedan test pitao sam 50 studenata što je faktoring i pitao sam 10 odraslih osoba uglednih ili poslodavaca, neki čak i profesora svi ekonomske struke, vjerovali ili ne nitko točno nije znao što znači faktoring. Ima riječi tuđica kojima nema zamjena u hrvatskom jeziku pa se uvriježi hrvatska riječ, ali u ovom slučaju nikako ne može biti. A bojim se da se riječ faktoring forsira da bi se pod tim moglo provesti nekada i nešto što nije obuhvaćeno riječju faktoring. Naime, nesporno je da je faktoring otkup nedospjelih potraživanja to je nesporno i to samo ulazi u faktoring. I po ovom zakonu je definirano da je samo to i to je dobro definirano. Zašto onda ne bismo nazvali ovaj zakon u duhu hrvatskoj jezika i ekonomskog značenja, zakon o otkupu nedospjelih potraživanja, a možemo i crticu pa staviti faktoring, nemam ništa protiv. nema smisla imati zakon za koji struka ne zna što znači u većini slučajeva naravno, specifično oni koji se time bave naravno da znaju. On je stvarno doista alternativni oblik vrlo često i financiranja. On može i mora biti koristan ali ne može i ne smije biti reket, a nisam siguran da nekada do sada to i nije bio u nekim slučajevima. Ako sada donosimo zakon onda ovaj zakon mora biti jamstvo da takvog eventualnog reketa reketa nikada više ne smije biti u hrvatskim poduzetničkim zonama, vodama i okružju i nadam se da će tako i biti da će ovaj zakon pridonijeti zato sam i u prvom čitanju toliko toga sugerirao da se prihvati i zahvaljujem još jedanput što je prihvaćeno. Imam još i nekoliko nedoumica koje sam i obliku amandmana složio pa bih i ovom prilikom preporučio gospodinu zamjeniku da se malo razmisli o tome i da se ako može prihvate ti prijedlozi. Jedan je ovo što sam već govorio u svezi naziva samog zakona. koji je sličan koji je sličan kao i u onom prethodnom zakonu o kojem smo raspravljali gdje se ponovno spominju snimke telefonskih razgovora. Na brzinu sam pokušao izučiti i Zakon o kreditnim institucijama koje obuhvaćaju malo složeniji dio financijskog posla, svijeta i znatno odgovorniji, ali nisam siguran da ne, ali nisam vidio da u Zakonu o kreditnim institucijama stoji ovakva klauzula i odrednica da je nadzornom tijelu dužna kreditna institucija dostaviti telefonskih razgovora. A mislim ako toga nema u kreditnim institucijama da ne bi nikako smjelo biti pogotovo ni u osiguravajućim društvima, a pogotovo u faktoring društvima koji su zapravo jedan mali, mali dio financijskog svijeta. Pa evo u tom kontekstu sam predložio da se briše dio članka koji govori o snimanim telefonskim razgovorima i zabilješkama o telefonskim razgovorima i svemu drugom. Još jedan tehnički amandman, zamjeniče ministra, u članku 116.ispušteno je kada se govori da će agencija u roku 6 mjeseci stupanja na snagu donijeti pravilnike, samo je omaškom ispušteno i članak 64.jer postoji i pravilnik o korištenju i kriteriju i načinu upravljanja rizicima koji isto tako agencija može donijeti, a nije ovdje upisan u članak 116.pa sam dao amandman da se i to naknadno ubaci. I članak 117.stavak 2.koji kaže pravne osobe iz stavka 1.ovog članka dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti i navode se da ne ponavljam sve poslove koje trebaju uskladiti. U pravilu dolazimo u situaciju da zadajemo rokove koji se ne mogu poštivati i onda donosimo izmjene da produžavamo takve rokove. I danas smo imali jedan na Odboru za zakonodavstvo isto takve slučajeve. Predlažem i dao sam amandman da se umjesto 6 mjeseci propiše 12 mjeseci i u tom roku stvarno svi mogu bez ikakvog opterećenja napora i mogu svi uskladiti poslovanje sa ovim zakonom, a mislim da nema razloga da ih se rokom stišće, a onda neće to uspjeti uskladiti sve da je 12 mjeseci sasvim razuman rok koji ništa ne šteti, a dobiti će donijeti. A kada god nešto ne šteti, a može dobrobit biti onda nema razloga da tako i ne prihvatimo. Evo samo ako te dvije, tri opaske još dodatne kao prilog još kvalitetnijem zakonu koji je iznimno kvalitetan ali sa ove još tri, tri dodatka bio bi doista kvalitetniji, na visokoj razini, onda nema nikakvog razloga ni da klub HDZ-a ne podrži takav zakon i doista će ga podržati. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I prelazimo na pojedinačnu raspravu, ne, Domagoj Hajduković replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjedniče. Pa kolega Marić dozvolite mi prvo da izrazim svoje zadovoljstvo vi ste pripadnik oporbe koji zna pohvaliti ono što valja a ne samo ponekad i bezrazložno kritizirati. No nisam se javio zbog toga na repliku nego čisto doprinos jezičnoj raspravi. Dakle kao i u prošlom zakonu imam, prošlom čitanju, pardon, imam potrebu to ponoviti. Dakle istražio sam malo kako su riječ, odnosno termin faktoring drugi jezici upotrijebili inkorporirali u sebe. I tako sam došao do rezultata da su recimo engleski, njemački, talijanski, češki, makedonski, poljski i slovenski svi rabe ovaj izraz faktoring, u jednoj ili drugoj varijanti dakle sa c ili sa k. Razlike koje sam našao u europskim jezicima su samo u nekima i to je dakle prilagođavanja ovoga izraza duhu jezika to smo upravo činili i mi ono što je zamjenik ministra izložio dakle ne factoring nego faktoring a to su mađarski i fracunski, da ponovno ne čitam njihove izgovore. Što se tiče samih tuđica, ako govorimo samo o poslovnom svijetu, evo navesti ću vam neke, biznis, investicija, ček, greenfield, goodwill itd., itd., dakle sve izraze koji se koriste u svakodnevnom jeziku, pa čak i u nekim ugovorima za kojih jednostavno nema prijevoda, nema hrvatskog termina. Prema tome meni faktoring kao takav treba ući u hrvatski jezik i treba, ono što ste vi rekli dakle da mnogi poduzetnici i studenti to ne znaju to je nažalost ali to je recimo jedna nova pojava u hrvatskom biznisu koja tek čeka da bude prepoznata i do strane studenata. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Goran Marić, odgovor na repliku. **Marić, Kažu, često sam čuo da nitko tako ne kritizira kao ja, sada čujem da fali. Mi svi iz oporbe, kolege moje, znaju i kritizirati ali i znamo i pohvaliti kada je nešto dobro pogotovo ako se nešto i prihvati što se sugerira. Zašto ne. Ali kada govorite da ne postoji zamjena u hrvatskom jeziku, zašto onda je nužno objašnjavati što znači faktoring, da to znači otkup nedospjelih potraživanja? A otkup nedospjelih potraživanja znate od kada to u hrvatskom jeziku, ja pamtim to 36 godina otkada sam počeo studirati. Toliko to funkcionira u ekonomskoj kategoriji što ja znam a gdje je to još više u povijesti. Prema tome, nema potrebe zamjenjivati hrvatsku riječ koja postoji, odnosno nije riječ nego pojam, kategorija, otkup nedospjelih potraživanja to je faktoring. Ako baš želite vi još dodavati, dodajte, nemam ništa protiv toga ali neka se ne briše hrvatski pojam, nema razloga kada svi to znaju da je to. I nije se to pojavilo jučer, otkup potraživanja funkcioniranja funkcionira već godina samo što nije bio zakonski uređen. ali svi zovu faktoring društva a svi govore o otkupu potraživanja, nitko ne govori o faktoringu. Nitko nije došao u tvrtku i rekao ja bih od tebe faktoring, ja bih otkupio tvoja potraživanja, nedospjela. Ne vidim u čemu upornost u nečemu što ne može se braniti nikako činjenicama nego samo tezom nekakvom koja nema argumenta, nema uporišta nikakvog. Ne vidim zašto to se radi. Dragica (SDP)** Pa mi na svim razinama iskrivljujemo svoj jezik. Možda ste zamijetili reklamu LG G3. Pojedinačna rasprava Nadica Jelaš. Hvala poštovana potpredsjednice, poštovani zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ovaj Zakon o faktoringu je još jedan od zakona kojima ova koalicijska Vlada uvodi red. Naime, faktoring kao alternativni oblik financiranja poslovnih subjekata putem otkupa potraživanja, eto još jedna definicija faktoringa, do sada nije bio reguliran posebnim zakonom i to je naravno stvaralo i pravnu nesigurnost za tvrtke koje ga obavljaju ali i prostor za netransparentno poslovanje. U Hrvatskoj faktoring obavljaju zapravo dvije skupine institucija. S jedne strane su to kreditne institucije a s druge strane su to društva upravo registrirana za poslove faktoringa. Pa smo onda upravo zbog toga imali i svojevrsni dualizam u nadzoru poslovanja. Dakle kreditne institucije su u nadležnosti Hrvatske narodne banke dok su društva registrirana za poslove faktoringa pod nadzorom HANFA-e. S time da treba obavezno naglasiti da ta društva upravo zbog izostanka pravne regulacije poslova faktoringa niti su podlijegala obvezi licenciranja, niti obvezi odobrenja za članove uprave, niti pravilima o minimalnom temeljnom kapitalu ni obvezi izvješćivanja. Drugim riječima nadzor HANFA-e nad ovim društvima bio je ograničen, odnosno svodio se samo na provjeru usklađenosti poslovanja po Zakonu o trgovačkim društvima ili recimo Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Što znači da se zapravo kontroliralo samo po zakonima koji općenito vrijede za kontrolu poslovnih subjekata. I zbog toga je zapravo bilo prilično prostora da se odradi ono što nije dopušteno. Dakle ako nije bilo zabranjeno onda je zapravo bilo dopušteno. Doduše usluge faktoringa nisu regulirane niti na razini Europske unije. Čak ne postoji niti jedinstvena definicija faktoringa na razini iako se spominje u nekoliko direktiva. Međutim, postoje dobri primjeri definicija faktoringa u nacionalnim zakonodavstvima pojedinih europskih zemalja. Tako je dobar primjer Njemačka, recimo dobar primjer uređenog tržišta faktoringa sa jasno uređenim pravilima od 2008. godine i faktoring je u toj zemlji zapravo vrlo značajan izvor financiranja malog i srednjeg poduzetništva. Faktoring industriju zakonski imaju regulirane i Austrija, Mađarska, Italija i još neke zemlje. U Hrvatskoj je za poslove faktoringa registrirano 15 društava koje u 2013. s aktivom od 8,6 milijardi kuna ostvaruju 825 milijuna kuna ukupnog prihoda i čistu dobit u iznosu od gotovo 180 milijuna kuna, što je dvostruko više od ostvarenja čiste dobiti u 2012. godini. obujmu prometa upravo je 2013. godina bila najbolja poslovna godina otkad faktoring društva posluju u Hrvatskoj. Dakle ostvarene su transakcije u opsegu od preko 17 milijardi kuna. Dakle možemo reći da u godini u kojoj je gospodarstvu bilo izuzetno teško, nažalost još uvijek jest, dakle u toj su godini faktoring industriji u Hrvatskoj cvale ruže. Između ostalog, ovako visoko povećanje opsega ukupnih transakcija determinirano je velikim povećanjem opsega eskortiranih mjenica, pa i sama ta činjenica govori o tome koliko se zapravo hrvatsko gospodarstvo suočava s teškoćama, pogotovo eto u održavanju tekuće likvidnosti. Što se samog teksta zakona tiče, nemam namjeru ponavljati stvari koje smo izrekli u prvom čitanju jer se konačni tekst zapravo i ne razlikuje bitno od prvobitno predloženog. Najviše primjedbi u prvom čitanju ionako se, a evo i sada odnosilo na upotrebu terminologije, prije svega eto na taj izraz neću reći nesretan faktoring, međutim predlagač je vrlo argumentirano obrazložio zašto ostaje kod upotrjebljenog izraza, ne samo faktoringa nego i još nekih drugih Dakle konačnim prijedlogom dodatno se propisuju zahtjevi u pogledu sustava upravljanja rizicima i postupka obavljanja nadzora, obzirom da su to zapravo i bile najslabije točke dosadašnjeg funkcioniranja društava za faktoring. Time će se povećati pravna učinkovitost učinkovitost faktoring transakcija i osigurati stabilnije tržište faktoringa, sve s ciljem poticanja razvoja tog do sada nereguliranog područja. Hvala lijepa. Samo kratko. Kolegice Nadice, kazali ste da je predlagatelj vrlo argumentirano objasnio zašto ostaje pri ovom nazivu. Evo maloprije sam obrazložio zašto sam predložio amandman i naziv Zakon o otkupu nedospjelih potraživanja.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo dvoumio sam se da li završno, da ili ne, ali ova završna replika me ponukala. Da, gospodin Marić i svi vi jeste zakonodavci i mislim da je ovo dobar primjer zakona koji je u dobroj dijelu uvažio primjedbe saborskih zastupnika i saborskih klubova zastupnika i sa te strane zahvaljujem eto svim diskutantima na tome doprinosu koji smo učinili. Razmotrit ćemo još ove amandmane, mislim da jedan ili dva bi možda mogli mogli i prihvatiti, ali evo ostavimo Vladi da još razmotri do glasovanja u utorak. Zahvaljujem još jednom svima na pohvalama ovom zakonu i kao što rekoh i za prethodni očekujem jednoglasnu podršku. Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo u utorak.